Nastavljamo rad i pristupamo postavljanju poslaničkih pitanja u vremenu od 16,00 do 19,00 časova saglasno članu 205. Poslovnika Narodne skupštine.Pre nego što pređemo na postavljanje poslaničkih pitanja, podsetiću još jednom na odredbe Poslovnika koje se odnose na način postavljanja poslaničkih pitanja: izlaganje narodnog poslanika koji postavlja pitanje ne može da traje duže od tri minuta; posle datog odgovora na poslaničko pitanje narodni poslanik koji je postavio pitanje ima pravo da u trajanju od najviše tri minuta komentariše odgovor na svoje pitanje ili da postavi dopunsko pitanje. Po dobijanju odgovora na dopunsko pitanje narodni poslanik ima pravo da se izjasni odgovoru odgovoru u trajanju najviše dva minuta.U toku trajanja postavljanja pitanja i davanja odgovora shodno se primenjuju odredbe Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, s tim što nisu dozvoljene replike i ukazivanja na povredu Poslovnika.U skladu sa tim, molim narodne poslanike da podnesu prijave za postavljanje pitanja.Podsećam takođe, da će redosled postavljanja pitanja biti utvrđen prema dosadašnjoj praksi rada Narodne skupštine, tako što će najpre reč dobiti narodni poslanici koji ne pripadaju ni jednoj poslaničkoj grupi a zatim narodni poslanici od najmanje prema najvećoj poslaničkoj grupi.Reč ima narodni poslanik Ahmedin Škrijelj. Predsednice Skupštine, koleginice i kolege narodni poslanici, predsednice i članovi Vlade postaviću pitanja predsedniku Vlade i ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ministru za rudarstvo i energetiku i ministru za javna ulaganja.Pitanja za predsednika Vlade su sledeća – u kom roku Vlada Republike Srbije planira da usaglasi nacionalnu strukturu zaposlenih u policiji, vojsci, pravosuđu, službama sigurnosti i drugim republičkim institucijama i organizacijama sa nacionalnom strukturom stanovništva u Sandžačkim opštinama, odnosno, da omogući srazmernu zastupljenost bošnjačkog naroda u tim institucijama?Da li Vlada Republike Srbije ima u planu da realizuje program za povratak izbeglih i raseljenih Bošnjaka iz opštine Priboj koji je usvojen 2012. godine od strane Vlade Republike Srbije na predlog predlog tadašnjeg ministra doktora Sulejmana Ugljanina?Pitanje za ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – da li Vlada Republike Srbije i resorno ministarstvo imaju u planu da izmenom odgovarajućih zakona porodicama otetih i ubijenih Bošnjaka iz otmica u Sjeverinu i Štrpcima priznaju status civilnih žrtava rata?Pitanje za ministra rudarstva i energetike – da li se u Novom Pazaru planira otvaranje rudnika na planini Rogozna i dokle se stiglo sa istraživanjem terena? Ako se planira otvaranje rudnika, da li je u pitanju rudnik zlata, bakra ili litijuma?Pitanje za ministra za javna ulaganja – kada će biti realizovan projekat izgradnje sportske sale u Tutinu, koji je od Kancelarije za javna ulaganja odobren još 2020. godine a do danas nije realizovan?Hvala.

nadovezano ili iz njega proizilaze ostala pitanja. Republika Srbija u samom Ustavu sebe definiše kao državu srpskog naroda i svih građana koji žive u istoj njenih državljana i prirodno naspram toga i i zastupljenost svih etičkih i verskih zajednica u državnim organima treba da bude koncipirana. Nemamo nikakav problem ni politički, ni suštinski u smislu da i bošnjačka zajednica bude ravnopravno jednako tretirana u svim institucijama i svim organima države Srbije u svim delovima naše Republike bez obzira gde ko živi. Sada vi kao pripadnik bošnjačkog naroda potencirali položaj bošnjačke zajednice, ali to nije samo pitanje koje može samo statistički da se posmatra. Naravno, ne isključujući pitanje i statistike i pokazatelja koji ukazuju, odnosno Treba motivisati i sve građane bez obzira kojoj naciji pripadaju da imaju pravo da konkurišu i u odbrambenim snagama, govorim o Vojsci Srbije i u policiji, naravno i u pravosudnim organima, u sudstvu i tužilaštvu i u organima lokalne samouprave.Verujem da ćemo svi zajednički raditi, ali ako mene pitate kao predsednika Vlade Srbije mislim da je i interes Srbije da struktura svih organa bude zaista ono što odražava stvarnu sliku i priliku Republike Srbije i naravno da se pokaže da svi građani Srbije imaju jednaka prava i po Ustavu i po zakonima naše države.Voleo bih da to zaista funkcioniše, da živi. Verujem da Srbija daje jednaku šansu svima i ponavljam ostaje pitanje da li su svi motivisani da uzmu učešće i da li su svi motivisani da budu jednako zastupljeni.Što se tiče oblasti koje vi nazivate Sandžak, ja Raška oblast, kako god, razumemo se apsolutno, mislim da bošnjačka zajednica ima značajan uticaj i učinak, odnosno učešće u vlastima od lokalnog do republičkog nivoa. Da li to može bolje i da li treba više, ostaje kao pitanje i tema o kojoj pričamo. Nisam apriori protiv i ne mogu da kažem apriori da nije dovoljno, možda u nekim segmentima nedostaje Bošnjaka, negde da kažem fali pripadnika srpske zajednice ili nema dovoljno u srazmeri opet

da mora od svakog naroda i narodnosti biti određena zastupljenost. Ovde je to naravno puklo i raspršilo se kao mehur ili balon od sapunice.Sa ponosom i verujem da je to stav i današnjeg ministra odbrane,

što je ako se ne varam, ne znam koje tačno uprave, što je zaista na ponos svih nas, kao što i funkcionisanje verske službe i u Vojsci Srbije apsolutno ravnopravno i jednako tretirano bez obzira da li je pravoslavne ili rimo-katoličke ili islamske veroispovesti. Siguran sam da ćemo to zajednički dalje raditi.Ono što ne volim jeste da dolazi do politizacije i interpretacije ovih podataka u kontekstu nekih političkih poena. Mislim, da ako se neko zaista bavi zaštitom prava određenog naroda, određene verske ili etičke grupe mora da objektivno tome pristupa, a ne da prosto ispali neke jeftine poruke da bi se nekome dodvorio ili dopao.Mnogo je važno da nakon svih ovih događaja koje smo imali skoro, ali i uvek da ne kažem recikliranja perioda iz istorije, čuvamo mir među našim narodima, da čuvamo mir u svakom delu Srbije bilo je dosta bure od Rezolucije o Srebrnici, o Ujedinjenim nacijama priče oko revizije Dejtonskog sporazuma, obeležavanje stradanja Srba u Srednjem Podrinju, tačnije u Bratuncu i okolini i naravno veliko stradanje Bošnjaka u Srebrenici.I kada to sve hronološki ili činjenično poslažemo, onda vidite da je veliki zaista zadatak od svih nas, pa i od vas koji ste iz opozicionih stranaka da ne dozvolimo da dođe do narušavanja odnosa među narodima, odnosno među građanima Srbije.Što se tiče daljeg rada države Srbije u tom delu jugozapadnog dela naše države, mislim da veliki broj investicija imamo i time menjamo potpuno ambijent tih opština tog regiona koji je, ne mali broj godina bio nekako zapostavljen naravno da to nije dovoljno i da moramo još više da radimo, ali na ponos i ono što smo uradili i na putevima ka Novom Pazaru i na činjenici da danas Sjenica ima možda i najmoderniju osnovnu školu u celoj Srbiji kao i na činjenici da smo dosta toga radili i za opštinu Tutin, pre svega po pitanju elektrifikacije i urednog snabdevanja električnom energijom iste opštine.I kad god se i taj region Srbije nalazio u određenim, da kažem izazovima ili problemima pod ili izazvanim vremenskim uslovima, elementarnim nepogodama, svi smo zaista punog srca i elana izlazili da pomognemo svim građanima koji žive u tom delu Srbije, ne vodeći računa da li je neko Bošnjak, Srbin da li je pravoslavne ili muhamedanske veroispovesti i tako mora biti i tako će biti dokle god je Srbije, jer svi smo deo ove države i svi smo deo ovog naroda.I proširio bih ovu temu naravno na činjenicu da je nama preko potreban najbolji mogući odnosi i sa Bosnom i Hercegovinom sa Sarajevom, sa Bošnjacima voleo bih da dođemo do istorijskog pomirenja iz dogovora između Srba i Bošnjaka, jer to bi značilo stabilnost i mir za ceo ovaj prostor koji danas ne znam zašto, ali eto tako ga kvalifikuju kao Zapadni Balkan. Mi kada smo bili u školi nije postojala ta odrednica, a danas su podelili Balkan na neki fragmente, pa imamo i tu definiciju.I zato vas molim da i sa vašim političkim autoritetom i legitimitetom koji imate na osnovu broja glasova koje ste dobili i podršku građana koji su za vas glasali, utičemo na to da ne dozvolimo bilo kakve međuetničke i međuverske trzavice, da se odgovorno ponašamo, da građanima dajemo konkretne i istinite podatke i odgovore da ne rasplamsavamo niske strasti da ne ode to u pravcu koji ne želimo već da zajednički i otvoreno pričamo o svim ovim temama vodeći računa da je suživot nasušno potreban i Srbima i Bošnjacima i Mađarima i Slovacima i Albancima, Romima svim narodima, svim etničkim grupama i verskim grupama koje žive na prostoru Srbije.I mnogo sam ponosan na Srbiju kada vidim da istovremeno ulažemo u obnovu, rekonstrukciju lepotica našeg kulturnog nasleđa i najlepših džamija i najlepših pravoslavnih crkava ili manastira, kao i rimokatoličkih ili evangelističkih, ali ako pričamo o jugozapadnom delu Srbije, onda govorim naravno o džamijama i crkvama, odnosno manastirima i to je odraz snage države Srbije i njene bolje organizovanosti, pre svega ekonomske snage, ali i pristupa i odnosa da su sve verske i etničke zajednice jednake i tako moraju da budu tretirane.Upoznao sam dosta Bošnjaka u vojsci Srbije, voleo bih da ih bude još više, i uvek su revnosno, savesno izvršavali sve svoje zadatke i obaveze, kao pripadnici oružanih snaga naše države, ne dovodeći u pitanje svoju lojalnost, našoj majci Srbiji.Voleo bih da to bude primer, kao što bih voleo da vi podržite isto borbu državnih organa, ali rekao bih i celokupnog društva u Srbiji protiv verskog ekstremizma, nešto što pre svega nanosi štetu, ne samo državi, nego rekao bih onoj verskoj ili etničkoj zajednici koju neko pokušava da zloupotrebi.I ono što se dešavalo nakon napada na

i tako će biti i tretirano. Oštro osuđujem bilo kakve političke izjave koje je neko pokušao da predstavi kao represiju državnih organa nad Bošnjacima ili pripadnicima islamske veroispovesti u tom delu Srbije, jer to na prosto nije tačno. Da je to tačno, kako ja kažem, potvrđuje činjenica da predstavnici Islamske zajednice, bez obzira kako sebe definišu, su podržali akcije državnih organa, jer znaju da je upravo taj verski ekstremizam i zloupotreba religije i vere nešto što škodi onim istinskim i pravim vernicima i naravno Islamskoj zajednici.Apelujem

da nam unese seme razdora, prosto da igra na našu podeljenost i nešto što ne želimo ponovo da preživljavamo.Nemam problem da se priča o svim žrtvama, pa i žrtvama koje su tragično nastradale, zločinačke ubijene u akciji, u tom incidentu koji ste vi spomenuli, ne bih mogao da se odredim u ovom trenutku pravno da li mogu tako da se kvalifikuju,

da istaknem da sam zadovoljan i ponosan što sam prvi među jednakima u Vladi Republike Srbije, koja ima dva ministra iz Bošnjačke zajednice i mislim da je to dobra poruka, da je to dobar primer kako Bošnjački narod treba da bude predstavljen u svojoj državi i u najvišim institucijama, ne govorim samo o ministrima, možemo govoriti o državnim pomoćnicima, sekretarima, savetnicima, svima onima koji predstavljaju državu na određenim nivoima i određenim resorima i da ne zaboravimo da pitanja škola, pitanje institucija katastra, poreske uprave, sudstva, svega onoga što čini jednu državu i na lokalnom, odnosno regionalnom

da Novi Pazar, kao centar tog dela bude još razvijeniji i da napreduje, da ima odlične sportske klubove, kulturne sadržaje, da nema kriminala na ulici, da kada se obračunavamo sa kriminalnim klanovima, kao i verskim ekstremistima, da to niko ne zloupotrebljava, ne kvalifikuje kao obračun prema određenoj etničkoj grupi, nego kao obračun prema onima koji na snažan odgovor države prema onima koji krše zakon.Još jedna kratka rekapitulacija, mi smo u tom regionu Srbije, izgradili četiri objekta za obrazovanje, jedan zdravstveni gradimo, kliničko bolnički centar, a to nije više ni bolnica, nek me ministar Lončar ispravi, u Novom Pazaru, ona će po strukturi i po kapacitetima imati

Srbije.Radimo sanaciju cele vodovodne mreže i naravno u Tutinu pripremamo veliki broj projekata jer ta opština je dugo, dugo godina bila zapostavljena i na žalost nije imala tretman koji zaslužuje i da probamo da vratimo taj narod koji je živeo u inostranstvu da nam se vrati u Srbiju, ne bude da samo pričamo o povratku pripadnika srpskog naroda, nego da pričamo o povratku i Bošnjačke zajednice, jer nemali broj građana iz tog dela Srbije, živi i radi u inostranstvu i lično sam se uverio kada sam bio u poseti tim opštinama, pre svega govorim u opštini Tutin. Tu sam spreman i da odgovaram na druga pitanja, a ministri koji nisu trenutno tu, a vi ste postavili pitanje iz njihovog resora, dobićete odgovor u skladu sa predviđenim rokovima, po Poslovniku.Hvala lepo.

Zahvaljujem na pokretanju teme koja je od izuzetnog značaja za međunarodni položaj naše zemlje.Značaj i karakter odnosa sa nacionalnim zajednicama za regionalne i međunarodne odnose Srbije je ogroman i mi smo toga svesni.Mi u nacionalnim zajednicama u našoj zemlji vidimo ogroman resurs za unapređenje odnosa sa državama koje nas okružuju i neretko Srbija služi kao pozitivan primer kada je reč o tretmanu nacionalnih zajednica, s obzirom na to da predstavlja državu u kojoj nacionalne zajednice mogu da ostvaruju brojna prava, od obrazovanja, od nivoa osnovne, pa čak i predškolskog obrazovanja, pa sve do doktorskih studija na sopstvenim jezicima, uživanja određenih prava koja su u domenu javnog informisanja koja se subvencionišu iz budžeta Republike Srbije, koja su takođe bez presedana.Mi često to koristimo i u razgovorima sa našim stranim partnerima i prijateljima i neretko dobijamo komplimente. Mnogi žele da iskoriste Srbiju kao primer za proučavanje kada je reč o tretmanu određenih nacionalnih zajednica.Istovremeno, želim da kažem da mi moramo da uradimo mnogo više. Kada je reč o Ministarstvu spoljnih poslova, mi već pravimo akcioni plan kako da u našu strukturu uključimo veći broj pripadnika nacionalnih zajednica i biće mi zadovoljstvo da se uskoro u našim redovima nađe još pripadnika i bošnjačkog i drugih naroda koji žive u Republici Srbiji.Ono što hoću da kažem je da nacionalne zajednice iz Srbije imaju, takođe, i brojno rasejanje u zemljama regiona regiona i šire i da i te zajednice, jednako kao srpska, mogu da pruže doprinos jačanju veza Srbije sa tim zemljama i tu ne mislim samo na zemlje u našem neposrednom okruženju, već i mnogo šire. Službovao sam u SAD i znam u ovoj zemlji, u ovoj zemlji, na primer, postoji veliki broj, ogroman broj građana Srbija različitih nacionalnosti. Neki od njih su i solidno ekonomski i politički pozicionirani.Još jednom naglašavam da je reč o temi koja je izuzetno važna. Nacionalne zajednice su bogatstvo naše zemlje u pravom smislu te reči i iskreno verujem u to da možemo da poslužimo u budućnosti kao još bolji primer.Kada je reč o Ministarstvu spoljnih poslova, zamolio bih sve ovde delegirane političke predstavnike nacionalnih zajednica da se uvek obrate sa idejama, sugestijama i predlozima, a mi sa kolegama iz stranaka nacionalnih zajednica koje participiraju u Vladi već aktivno radimo na usaglašavanju mera kako da što je moguće bolje sinergijski delujemo i prožmemo naš nastup.Sa takvim kolopletom nacionalnih zajednica Srbija predstavlja jednu od najraznolikijih zapravo zemalja u Evropi, a često smo doživljeni i predstavljeni, pogrešno prikazan je u delu međunarodnih medija kao država u kojoj etno-nacionalizam, u negativnom smislu značenja te reči, je dominantna pojava.Zahvaljujem na postavljanju ovog pitanja i dajem garancije poslaniku iz opozicione partije da ćemo raditi aktivnije na ovoj temi. Hvala.Reč ima ministar Usame Zukorlić.Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, cenjeni ministri, predsednice Skupštine, predsedniče Vlade, po prvi put da imam priliku sada da se obratim u svojstvu ministra zaduženog za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost u Republici Srbiji.Iako me kolega nije prozvao imenom, ne bih dozvolio da pričamo o Bošnjacima, a da ne iskoristim priliku da i ja nešto kao Bošnjak u Vladi Republike Srbije ne kažem.Pitanja koja je postavio su legitimna i deo su problema na kojima treba da radimo u narednom mandatu,

ministar zadužen za društvenu stabilnost u okviru sistema i Vlade daćemo značajan doprinos na kreiranju strategije za rešavanje problema proporcionalne zastupljenosti manje brojnih etničkih zajednica u javnim ustanovama.Kao i kada je pitanje raseljenih lica i status porodica žrtava rata, to su sve osetljiva pitanja koja trebamo tretirati kroz proces pomirenja i zbližavanja između srpskog i bošnjačkog naroda u državi i na Zapadnom koja mi je data za naredni period veoma težak i ozbiljan zadatak i mene raduje da je premijer kazao da nam je strateški cilj istorijsko pomirenje između dva naroda.Ja duboko verujem da je to moguće, bez obzira na brojne rane koje imamo iz prošlosti i otežavajućih okolnosti u datom trenutku.Kada je u pitanju regionalna saradnja, takođe nadležnost koju imamo u narednom periodu, radićemo na zbližavanju svih centara na Balkanu i moj doprinos će da bude u pravcu što bolje regionalne saradnje svih država na Zapadnom Balkanu, bez obzira na poteškoće koje u određenom trenutku se pojave, jer je to interes i manje brojnih nacionalnih zajednica u ovoj državi.Dotaći ću se i teme ekstremizma. Želim da istaknem da smo na Vladi jako opsežno govorili o pitanju ekstremizma, naročito onog najosetljivijeg koji dolazi iz redova Muslimana, o terminologijama koje se koriste tretirajući taj problem, o tome šta bi sve javni sektor trebao da prođe od upoznavanje i obuke da bi imao mehanizme i znanje da razlikuje potencijalne ekstremiste od tradicionalnih konzervativaca.To su sve novine u ovom periodu pozitivne, gde mi tretiramo probleme stručno, studiozno, postepeno, da bi na kraju bilo efikasno.Da se opasnost od ekstremizma svela na minimum potrebno je rešiti neke krucijalne probleme koje mi imamo u ovoj državi, koji su nastali 2007. godine, kao što je pitanje podeljenosti islamski zajednice, jer u pukotinama podeljenosti islamske zajednice stvara se prostor za cvetanje ekstremizma koji, nažalost, često buja u terorizam.Vi ste, kolega, verovatno meni izostavili da mi postavite pitanje, znajući da smo mi inicirali kroz Bošnjačko nacionalno veće, odnosno partija koju vodim, da se u Skupštini Srbije Bošnjaci međusobno ne prozivaju i ne targetiraju negativno, tako da razumem, ali važno je da istaknem takođe da i vi imate iskustva kada je u pitanju državni sistem, jer ste bili deo vladajuće većine od 2006. do 2014. godine i radili ste i na pitanju proporcionalne zastupljenosti Bošnjaka, kao i na pitanju raseljenih i žrtava rata.Znate da kroz tih osam godina nije bilo baš jednostavno moguće brzo i efikasno rešavati ta pitanja.Zato iz tog razloga molim da se ima strpljenja. Kabinet naš, a već ste čuli i drugih ministara i premijera je otvoren za saradnju, za dogovore, za ideje, za zajedničko konstruktivno rešavanje problema. Ja se nadam da populizam će da zaobiđe bar nas manjine, manje brojne narode u ovoj državi i da nam se većinske stranke ne obraćaju populistički u svojim borbama za vlast i za političku nadmoć.Radićemo na korisnim, konstruktivnim, konkretnim stvarima, na zbližavanju naroda. Moja uloga je, pre svega, da politiku pomirenja primenimo u bošnjačkom narodu i između bošnjačkog i srpskog naroda. Ne mogu ja miriti druge narode dok ne rešimo probleme u našoj avliji i našem dvorištu. Ja u pomirenje čvrsto verujem i ne samo u pomirenje između bošnjačkog i srpskog ili srpskog i bošnjačkog naroda. Ja duboko verujem, nek mi se zameri ko god, zameraju mi iz mog naroda, ja duboko verujem u blisko prijateljstvo između bošnjačkog i srpskog naroda i željno iščekujem da to ostvarimo. Hvala. Maja Popović. **Maja Popović** Hvala, predsednice.Ja sam htela samo da dopunim izlaganje predsednika Vlade, u smislu izbora sudija i tužilaca. To je izuzetno bitna tema hvala i vama na tom pitanju.Želim da kažem da je Vlada Republike Srbije duboko posvećena toj temi, naravno, i Ministarstvo pravde nakon izmena seta pravosudnih zakona, pristupilo se izradi podzakonskih akata i u Pravilniku o postupku za izbor sudija i predsednika sudova, što se takođe odnosi i na izbor javnih tužilaca, već u članu 2. postoje sledeće odredbe, radi se o zabrani diskriminacije. pri predlaganju za izbor sudija i predsednika suda zabranjena je diskriminacija po bilo kom osnovu. Pri predlaganju za izbor sudije, kao i pri izboru sudija, vodi se računa o nacionalnom sastavu stanovništva, odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina i poznavanju stručne pravne terminologije na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u tom sudu. Naravno, neophodni su i opšti uslovi za izbor na pravosudne funkcije, kao što su sudska i javnotužilačka, kao što su stručnost, osposobljenost i dostojnost.Hoću da kažem da u prethodnom periodu je veliki broj i tužilaca i sudija bošnjačke nacionalnosti, naravno, i mađarske nacionalne manjine je izabran i mi radimo na tome da taj broj bude još veći. Pozivamo pripadnike i nacionalnih manjina i naravno i Srbe zato što je sve teže naći kadrove, imajući u vidu da mladi ljudi sve se teže opredeljuju za izuzetno teška zanimanja koja su uvek bila jako cenjena. Međutim, mladi ljudi se više sada opredeljuju za privatni sektor i to je nešto na čemu ćemo mi u budućnosti morati da radimo, da privučemo mlade, da se ponovo u velikom broju prijavljuju za ove pravosudne funkcije.Kao što znate, svemu tome prethodi pripravnički staž, nakon toga stručno-saradnički staž i dug je put do izbora na ove pravosudne funkcije, ali Vlada Republike Srbije će u narednom periodu raditi na poboljšanju uslova za zaposlene u pravosuđu, kao i za izbore za ove funkcije. Naravno, plate rastu kao i svima drugima u javnom sektoru i učinićemo sve da ponovo ovo zanimanje bude atraktivno. Hvala hvala na temi odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u javnoj upravi. Tema je prepoznata i u resornom Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, na čijem sam čelu. Ne bih ponavljao, držim suvišne, opšte ocene koje su izneli premijer i ministri koji su govorili pre mene o posvećenom radu na tome da se manjinska prava pripadnika manjinskih zajednica dosledno i u celosti sprovedu. Samo ću dodati da je pitanje odgovarajuće zastupljenosti pripadnika nacionalnih zajednica nacionalnih manjina u javnom sektoru ustavno načelo, vrednost, član 77. nedvosmisleno govori o tome.Mi smo Vlada koja je posvećena doslednoj primeni normativnog okvira i u tom smislu nastojimo obezbediti sve pretpostavke kada je u pitanju primena ovog načela.Veliki izazov u ovom području jeste što imamo slabosti kada su u pitanju etno-senzitivne statistike. Toga smo, takođe, svesni. Ne mirimo se sa istim, nego smo pokrenuli čitav niz aktivnosti kako bi taj deo praćenja, u praćenju, te podatke u praćenju stanja među zaposlenima u javnom sektoru načinili kako bi imali racionalnu i tačnu sliku o broju zaposlenih po kriterijumu kriterijumu pripadnosti nacionalnim zajednicama. Ta statistika do sada ne postoji kada je u pitanju čitava uprava. Najviše je odmaka ili ostvareno na tom planu u pokrajinskoj administraciji, u njihovom Sektoru za ljudske resurse postoji mehanizam na koji način se prikupljaju ovi podaci. Tu je izazov na koji način pomiriti dva načela. Jedno je ustavno načelo da se vi o nacionalnoj pripadnosti ne morate nigde javno izjasniti, tj. da je to privatna vaša stvar i drugog načela ustavnog, da se obezbedi odgovarajuća zastupljenost.Imali smo nekoliko sastanaka sa predstavnicima Službe za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije sa Republičkim zavodom za statistiku, kako bi odredili mere, korake na koji način pristupiti prikupljanju podataka kada je u pitanju nacionalna struktura.Postoje s vremena na vreme vrlo jasni i mi tim ukazima ukazima verujemo, kada su u pitanju pritužbe da u pojedinim konkursima izostaje odgovarajući broj pripadnika pojedinih nacionalnih zajednica, ali ono što isto tako treba biti svestan, dok ne budemo imali celovitu, tačnu sliku o broju, da izbegavamo manipulacije, instrumentalno korišćenje i da vidimo na koji način da energiju koju imamo upravo usmerimo ka tome da se ne samo kroz apele, nego kroz konkurse koji se raspisuju, pitanje srazmerne zastupljenosti institucionalno kroz mere pozitivne diskriminacije, afirmativne mere postavlja.Koleginica Popović je već rekla kako se to radi kada je u pitanju Ministarstvo pravde u Sektoru tužilaštva i sudstva. Đurić je govorio da postoji svest i potreba da će se izraditi akcioni plan kad su u pitanju spoljni poslovi, a verujem da relativno brzo možemo imati i sliku stanja kada su u pitanju prikupljanja podataka o

Poštovani poslanici, poštovani predsedniče Vlade, predsednice Skupštine, kolege ministri, imajući u vidu da govorimo i o razvoju Tutina, Sjenice i drugih opština i gradova, javila sam se za reč da pomenem i projekat koji će biti naredne godine realizovan kada je u pitanju realizacija infrastrukturnih projekata u pogledu podizanja kapaciteta industrijskih zona i u pogledu podizanja turističkih potencijala u funkciji podizanja privredne aktivnosti ispred Ministarstva privrede. Mi smo u kontaktu sa rukovodstvom Tutina i razmatramo realizaciju projekta pod nazivom „Nastavak izgradnje saobraćajnice duž šetališta Vidrenjak do izletišta Promuklica, u cilju razvijanja turističkog potencijala opštine Tutin“.U pitanju je četvrta faza ukupne vrednosti

je u pitanju podizanje privredne aktivnosti, ja bih iskoristila priliku i pozvala mali sektor iz ovih opština i gradova da uzme učešće u svim pozivima koje je Ministarstvo privrede u nekoliko prethodnih dana i koje će u narednim danima objaviti. U pitanju je set od osam programa koji je orijentisan u potpunosti ka malom sektoru i ka preduzetnicima. Iskoristila bih priliku, pored poziva ka njima da uzmu učešće i apliciraju, obzirom da je u pitanju poseban set programa koji smo raspisali sa procentom bespovratnih sredstava daleko višim u odnosu na sve prethodne godine, mahom je to učešće bespovratnih sredstava između 50 do 100% čak bespovratnih sredstava.Iskoristila bih priliku i da navedem nekoliko programa za koje svakako pozivam i privredna društva, kada je u pitanju mikro, mali i srednji sektor, odnosno registrovana preduzeća i preduzetnici, da se jave na ove programe i da na taj način kao država dodatno doprinesemo razvoju privredne aktivnosti u tom delu naše zemlje.U pitanju su programi podrške ka malim preduzećima za nabavku opreme. Taj program se realizuje u saradnji sa poslovnim bankama. Negde do sredine naredne nedelje će taj program biti On je negde najznačajniji, pošto će biti obezbeđeno čak 50% bespovratnih sredstava u svakoj pojedinačnoj aplikaciji. Program „Razvojna šansa“, a u pitanju je linija za prerađivačku industriju sa takođe 50% učešća bespovratnih sredstava države i očekujemo da će se ovde javiti značajan broj privrednih društava. Podsticaj razvoja prerađivačkih kapaciteta u oblasti lova, ribarstva, proizvodnje vina, piva i jakih alkoholnih pića sa 160 miliona dinara bespovratnih sredstava.Po prvi put smo razvili program podrške razvoju starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti sa obezbeđenih 100% bespovratnih sredstava. Zatim, program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za preduzetništvo žena i žena samohranih roditelja. Ovaj program će se realizovati u saradnji sa Fondom za razvoj. Zatim, program podsticanja razvoja preduzetništva kroz za početnike u poslovanju i mlade sa 30 za start apove, odnosno 40% za mlade bespovratnih sredstava.Po prvi put smo razvili i program koji se tiče podsticanja podrške, odnosno davanja podrške jačanju kapaciteta poslodavaca uključenih u dualno obrazovanje. Želeli smo da na ovaj način dodatno finansijski motivišemo mentore koji obučavaju našu decu, naše studente, đake i u tom smislu da i njih finansijski nagradimo za aktivno učešće u procesu dualnog obrazovanja. Tu je i novi program koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom za brigu o i demografiju koji se tiče programa podrške za razvoj preduzetništva žena na selu.U okviru ovih programa biće realizovano ukupno četiri milijarde dinara. Od toga su dve milijarde dinara bespovratnih sredstava, dodatno do kraja godine ćemo realizovati program u saradnji sa Evropskom investicionom bankom u visini od 100 miliona dinara koji će se odnositi na podršku privrednim društvima pod daleko povoljnijim uslovima u odnosu na uslove komercijalnih banaka u visini od 100 miliona evra koji će biti podrška za trajna obrtna sredstva, kao i program za Zelenu agendu uz pomoć koje će naša privredna društva moći da realizuju projekte iz okvira Zelene agende u visini od 200 miliona evra. Dodatno ćemo u ovoj godini razviti i dodatne programe sa Agencijom za finansiranje izvoza, koji će podstaknuti i podići aktivnost koja se tiče izvozno orijentisanih preduzeća. Hvala.

a mogu da kažem da je predsednik vaše partije vodio ovo ministarstvo u vreme kada sam ja bio predsednik opštine, tako da smo imali dobru saradnju. Mogu da kažem da u okviru ove 44 opštine

sedam miliona i sad u ovoj godini je pomogla projekat „Čistiji i lepši Tutin“ u vrednosti od sedam miliona dinara. Ovo ministarstvo i Vlada Srbije će da nastavi da pomaže nerazvijene opštine bez obzira da li u njima žive nacionalne manjine ili samo srpska manjina. Molim vas da konkurišete i da radite projekte kako bi mogli da pomognemo. Hvala.

ali u praksi, kao što vidite, prilično su nervozni kada vam članovi Vlade Republike Srbije, vama kao pripadniku bošnjačke manjine, bošnjačkog naroda, odgovaraju ne bi li ste imali što više informacija koje su vam kao narodnom poslaniku bitne.Ono što želim da vam kažem, ali pre svega da vam se zahvalim na tome što ste postavili poslaničko pitanje, kad god dođe jul mesec vi Bošnjaci se setite Srebrenice, sa pravom, mi Srbi se setimo Bratunca i okoline, sa pravom. Tugujemo svako za svojim žrtvama i u toj opštoj tuzi i bolu vrlo često smo skloni da budemo grubi i oštri jedni prema drugima, da izgovaramo teške reči misleći da time činimo dobro sopstvenom narodu.Dopustite i nemojte da se ljutite na mene ako da bi bilo korektno, kada već govorite o tako važnoj temi kao što su odnosi između Srba i Bošnjaka, da se malo podsetimo kako su zapravo počele nevolje između naša dva naroda početkom 90-ih godina. Verujem da vi imate o tome malo drugačije mišljenje nego ja, ali dopustićete mi da iznesem svoje mišljenje, a biću vrlo spreman da saslušam i vaše.Želim vaše.Želim da vas podsetim na nešto, vi ste mlad čovek, ja sam malo stariji od vas i sećam se tog vremena i čitao sam dosta o tome, 1991. godine, pored Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine, postojala je jedna stranka, tako je, Muslimansko bošnjačka organizacija koju su vodili Adil Zulfikarpašić i akademik Muhamed Filipović. Ta dvojica muslimana, tad je bio u opticaju termin Musliman, od 1993. godine vi se nazivate Bošnjacima i mi to poštujemo, 1991. godine Zulfikarpašić i Filipović su bili u poseti kod Slobodana Miloševića na jednom vrlo važnom političkom sastanku.Slobodan Milošević je

sam dugo proveo godina u ovom parlamentu da biste trebali da znate da mene ne možete baš tako lako da isprovocirate.

između muslimansko-bošnjačke organizacije i rukovodstva Republike Srbije da Bosna i Hercegovina ostanu u sastavu Jugoslavije. Milošević je čak ponudio i određene benefite za Muslimane u BiH, i to je prihvaćeno i to je dogovoreno. Jedan od benefita je bio i taj da muslimanski, odnosno bošnjački mladići

ili u Makedoniju. Govorim o vremenu kada su se Slovenija i Hrvatska već otcepile, nelegalno i protivustavno, od Jugoslavije.Te 1991. godine, koliko se sećam, taj plan je prihvatio i Alija Izetbegović. I da je taj plan realizovan, odnosno da je taj dogovor realizovan iz 1991. godine, verovatno ne bi bilo građanskog rata u BiH, ne bi bilo ni Sarajeva, ne bi bilo ni Srebrenice, ne bi bilo ni Prijedora, ne bi bilo ni Bratunca, ne bi bilo ni mnogih drugih stratišta i za srpski i za bošnjački narod.Međutim, u jednom trenutku, političko rukovodstvo Muslimana, odnosno Bošnjaka u BiH, povelo se za politikom zvaničnog Zagreba, odnosno za politikom tadašnjeg hrvatskog predsednika Franje Tuđmana, da je za BiH, odnosno

Pročitajte malo Ustav Republike Srbije. Dakle, ministar je član Vlade, a Vlada Republike Srbije je organ koji kreira politiku Republike Srbije.(Jelena u jednom trenutku Alija Izetbegović se okrenuo politici zvaničnog Zagreba, koji je smatrao da je bolje rešenje da se BiH izdvoji iz Jugoslavije i da postane nezavisna država.Dana 29. februara i 1. marta 1992. godine

vi koji lijete suze za postradalim Bošnjacima u Srebrenici, vi koji kažete da smo mi Srbi genocidan narod, vi koji kažete vi koji kažete da ne žalimo dovoljno Bošnjake koji su streljani u Srebrenici. Evo, sada pokazujete na delu koliko ste licemerni, koliko vam nije stalo ni do Srba, ni do Bošnjaka, niti do bilo čega, sem do toga da u Narodnoj skupštini izazivate haos i da pokazujete koliko ste nekulturni, koliko ste nevaspitani i koliko nemate strpljenja da saslušate ljude koji govore u Narodnoj skupštini.Doneta

da je zvanični Zagreb iskren prema njima, da zaista želi

Već u jesen 1992. godine započeo je krvavi rat između hrvatske vojske, dakle, vojske Republike Hrvatske i Hrvatskog vijeća obrane, na jednoj strani i armije Bosne i Hercegovine, na drugoj strani. Taj rat je trajao sve do marta 1994. godine,

i odgovorimo na pitanje.

da mi Srbi mislimo svojom glavom, ali i da vi, Bošnjaci, mislite svojom glavom.Isto tako, ono što vrlo često ističe Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srbije, da se mi Srbi nekad stavimo u cipele Bošnjaka, a da se vi Bošnjaci nekada stavite u cipele Srba. Mislim da bismo se bolje razumeli, mislim da bismo imali više razumevanja jedni za druge i mislim da bismo lakše iskoračili iz tih okova prošlosti, hrabro iskoračili u budućnost i shvatili da ni vi Bošnjaci ni mi Srbi ne možemo da odemo na neke druge meridijane i na neke druge krajeve sveta, nego da smo prosto osuđeni da živimo jedni pored drugih i jedni sa drugima.Što se tiče kolega iz opozicije koji konstantno dobacuju i koji me konstantno podsećaju da sam ja ministar poljoprivrede, želim da kažem i za vas, a i za njih koji dobacuju i koji time pokazuju koliko vas poštuju i koliko poštuju sve Bošnjake i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, želim da vam kažem da zahvaljujući vrednim i složnim i Srbima i Bošnjacima u Zlatiborskom i u Raškom upravnom okrugu, dakle u onom delu Srbije koji vi Bošnjaci nazivate Sandžakom, a mi ga nazivamo Zlatiborskim i Raškim okrugom, mi beležimo jedan rezultat koji možda za ove koji dobacuju i nije toliko bitan, ali ja mislim da jeste. Radi se o tome da Srbija, nažalost, već decenijama beleži pad broja grla i kada su u pitanju goveda, i kada su u pitanju svinje,

ovaca.Vidite koliko im je to smešno. Vidite koliko im je to smešno i koliko oni ništa ne razumeju.

Njima je smešno kada ja kažem, kao ministar poljoprivrede, da zahvaljujući vrednim i složnim Srbima i Bošnjacima u Sandžaku, odnosno u Zlatiborskom i Raškom okrugu beležimo rast broja grla ovaca, beležimo veću proizvodnju ovčjeg mesa, ovčjeg sira, mleka

smiren.Gospodine narodni poslaniče, ovo što govorim i te kako ima smisla, pustite ove što dobacuju.Imao sam tu čast i privilegiju da budem u delegaciji

i Ujedinjene Arapske Republike Egipat. Mislim da je jedan od najvažnijih sporazuma Sporazum o slobodnoj trgovini. To znači da će Republika Srbija, da će naši poljoprivredni proizvođači, da će naše kompanije moći da izvoze na veliko egipatsko tržište, na tržište od 110 miliona stanovnika sa carinskom stopom od 0%, dakle bez carine, apsolutno sve poljoprivredne proizvode koje proizvedemo ovde u Republici Srbiji, uključujući i proizvode, budući da je Egipat muslimanska zemlja, zato to i naglašavam, oni to ne razumeju pa se zato smeju, ali oni inače ništa ne razumeju, pa im je sve smešno…Smeju smešno…Smeju se oni koji ne razumeju, oni koji razumeju mislim da nemaju razloga da se smeju, mislim da imaju razloga da budu radosni.Dakle, moći ćemo u Egipat, kao veliku muslimansku zemlju od 110 miliona stanovnika, da izvozimo bez carine, između ostalog, i goveđe i ovčje meso, da izvozimo sir, mleko i mlečne proizvode, što mislim da je veoma važno za odnose između Republike Srbije i Ujedinjene Arapske Republike Egipat, ali mislim da je veoma važno i za vaš kraj, dakle, i za ljude koji žive u Novom Pazaru, u Sjenici, u Prijepolju, u Priboju, u Raškoj. Da to bude jedan veliki podsticaj da proizvodimo što više goveđeg, ovčjeg mesa, mleka i mlečnih proizvoda, jer to sve mi, kao kao Srbija, kao građani Srbije, nakon potpisivanja ovog Sporazuma o slobodnoj trgovini možemo bez carina, a do sad su carine bile 40% i praktično je to tržište bilo zatvoreno za srpsku privredu, pa i za srpsku poljoprivredu. Od sada ćemo moći da sve naše poljoprivredne proizvode, uključujući i one koji dolaze iz vašeg kraja, koje zajednički prave i Srbi i Bošnjaci, moći ćemo, dakle, bez carina da izvozimo u jednu veliku i prijateljsku zemlju kao što je Ujedinjena Arapska Republika Egipat.Želim da se zahvalim ovom prilikom predsedniku Republike Aleksandru Vučiću, koji je praktično otvorio vrata i srpskim privrednicima

Bili su najveći egipatski i najveći srpski privrednici, uključujući i one koji se bave agro biznisom. Zaključeni su veoma važni ugovori, zaključena su veoma važna partnerstva. Mislim da je to velika razvojna šansa za srpsku privredu uopšte, ali i za srpsku poljoprivredu.Slobodno poručite, kad se vratite u vaš kraj, da složan i vredan rad Srba i Bošnjaka i te kako može da donese dobre plodove i dobre rezultate, između ostalog i zahvaljujući činjenici da nakon potpisivanja Sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Egipta sve ono što vredne ruke i srpske i bošnjačke proizvedu u vašem kraju moći će bez carina da se izvozi na to veliko tržište od 110 miliona stanovnika.